Отже, колеги, я хочу вам повідомити, ми зараз переходимо до питання обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Наш час дуже стиснутий. Ми маємо спочатку проголосувати за Постанову про звільнення з посади членів а потім обрати новий склад ЦВК. У нас дуже стиснутий час. І тому я буду просити відразу, коли буде йти розмова про постанову, підтримати її розгляд за скороченою процедурою. Інакше ми просто не встигнемо. І прошу всіх бути максимально лаконічними. Колеги, ми фактично змогли розблокувати обрання Центральної виборчої комісії. Завдяки моєму закону ми отримали можливість отримати представництво від всіх фракцій. Тепер я прошу всіх дисципліни і злагодженої роботи в залі. Прошу всіх заходити і займати робочі місця.

Зареєстровано 375 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хочу повідомити, що до мене надійшло дві заяви про оголошення перерви. Я зараз надам слово. І ще раз закликаю і наголошую на тому: нам треба дуже ефективно і лаконічно працювати. Перша заява – готові замінити на виступ, Олександр Шевченко. Потім заява – "Батьківщина", "Самопоміч", виступ Левченка. Прошу, 3 хвилини Шевченко. Приготуватись Левченку. І прошу всіх заходити у зал. Будь ласка, пане Олександр. 16:02:17 ШЕВЧЕНКО О.Л. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. У ці хвилини по команді Порошенка на Буковелі та в дорожній компанії ПБС відбуваються обшуки СБУ. Не подобається пану Президенту, коли йому в прямих ефірах кажуть правду про відношення до нього народу України. Не подобається пану Порошенку, що Шевченко каже правду і вирішив балотуватись в Президенти України. Пане Порошенко, не боїмося ми ваших обшуків і команд на розправу. Якщо ви думаєте, мені і моїм друзям таким чином закрити рота, то не вийде. Це тільки початок. Це початок вашого кінця, перебування при владі і грабування України, пане Президенте. Сьогодні ми стали свідками виступу Президента Порошенка, який намагався нам розповісти, який він неповторний та патріотичний. Хочу озвучити вам, пане Порошенко, те, що думає про вас український народ. Ви – злочинець. Ви – колаборант і зрадник України. Ви продовжуєте заробляти в Росії і Путін вас не чіпає. Він насміхається з вашої жадібності і клептоманії. Ці заводи… ваші заводи купують сировину в Росії, з Росії. Ви разом з своїм компаньйоном Медведчуком зробили монополію з продажу російського дизпалива і зрідженого газу, якому… оцій схемі би позаздрив, напевно, Курченко. Ви конфіскували… ви не конфіскували ні одного російського підприємства в Україні. Натомість Росія все конфіскувала в Україні і українців в Криму, але дала можливість продати вам ваш судноремонтний завод за десятки мільйонів доларів. ви даєте російському ФСБ патріотів, в той час як українські патріоти сидять в російських темницях. Ви розкрадаєте військовий бюджет, в той час як українці і волонтери все можливе віддають на фронт. Ви готові розпродати Україну іноземцям, в той час як душите і вбиваєте український бізнес. Ви разом з вашою подєльницею Гонтаревою зруйнували банківську систему України. Для того, щоб з іншим подєльником Ворушиліним за копійки і на крадені гроші скупити активи з Фонду гарантування вкладів. Ви зробили жебраками людей, знецінивши їх вклади в банках зростанням курсу долара в 4 рази. Але так і не підписали вже протягом 3 років прийнятий парламентом Закон про валютне гарантування людських вкладів і погашених кредитів по курсу 8. Ваша політика в Нацбанку і ваші ставленики унеможливили видачу кредиту не менше як, вірніше, дають кредити під 18 відсотків річних, в той момент, коли державний "Ексімбанк" фінансує ваш бізнес під 2 відсотка річних в гривні. Ви і ваша банда, яку ви призвели на державні пости, пане Президент, - злочинці. Вам більше ніколи не бути Президентом цієї країни, народ вас ненавидить. А за все, що ви зробили і продовжуєте робити, будете відповідати перед народом України і за законом України. Ви, пане Порошенко, будете сидіти в тюрмі, а все, що ви награбували, буде конфісковано на благо українського народу. Слава Україні і її захисникам. Тепер від фракцій "Батьківщина" і "Самопоміч". До слова запрошується Юрій Левченко, 3 хвилини, будь ласка. І прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Шановний український народе, я хотів би звернутися зараз до всіх, хто нас слухає і дивиться, щодо того абсолютного шулерства і брехні, яка відбулася до обідньої перерви, коли всі в залі під гарними гаслами скасування депутатської недоторканності насправді було зроблено абсолютно зворотне – відтягування або навіть унеможливлення скасування депутатської недоторканності. Знаєте, попри те, що і Порошенко, і його фракція, і інші члени в більшості обіцяли на виборах щодо скасування недоторканності, нічого з цього поводу не робилося, поки народні депутати України під тиском вулиці минулої весни не зібрали 150 підписів і не зареєстрували відповідний законопроект за моїм авторством. Законопроект був зареєстрований 19 липня 17-го року, 6773. Потім його гальмували. Потім в жовтні 17-го року під тиском знову-таки народу під цими стінами Порошенко замість того, щоб підтримати цей законопроект, незаконно вніс свій законопроект 7203, абсолютно такий самий, тільки з однією дуже великою відмінністю, відмінність, яка стосувалася набрання чинності цим законопроектом. Незаконно його тут зареєстрували, Апарат Верховної Ради незаконно зареєстрував і незаконно його почали проштовхувати цей законопроект. Так от в чому ці два законопроекти відрізняються. Мій законопроект пропонує одразу скасовувати депутатську недоторканність. Законопроект Порошенка пропонує, щоб цей закон набрав чинності з 1 січня 20-го року. І що це значить? Це значить дві речі. По-перше, в будь-якому випадку ця зміна не буде стосуватися наступного скликання Верховної Ради. Тому що обиратися наступне скликання буде ще за діючою Конституцією. Але навіть якщо, навіть якщо припустити, що не буде ніяких, що навіть якщо справді є таке бажання це змінити зараз, так проблема полягає в тому, що в тому законопроекті прописана ця норма про набрання чинності в "Перехідних положеннях", а не в тілі Конституції, що дає можливість його відтермінувати набрання чинності простою більшістю – 226 голосів, непотрібно буде 300 в новому парламенті. Так от те, що було перед перервою. Замість того, щоб підтримати обидві постанови, дати можливість залу визначитись по обом законопроектам, ця зала проголосувала 270 з чимось голосів за порошенківський законопроект, шулерський, який насправді не забирає недоторканність, але натомість дала недостатньо голосів за депутатський законопроект. І цікаво, хто дав недостатньо? За перший проект – 106 голосів "БПП", за другий проект – 67 голосів БПП, за перший проект – 17 голосів Радикальної партії і за другий проект – 2 голоси Радикальної партії. Так от, шановний український народе, я звертаюся до вас зараз. Уважно прослідкуйте, хто вам від року в рік бреше про зняття депутатської недоторканності, а хто реально хоче її змінювати. І я звертаюся до пана Парубія, який незаконно, хоча він десять разів завжди ставить повністю на переголосування, цього разу він не захотів поставити на переголосування. 10 секунд покритикувати Голову. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Я до вас звертаюся. Ви завжди, коли вам треба, ви ставите двадцять разів на переголосування. Багато депутатів скажуть, що їхні картки не спрацювали. Поставте зараз цю постанову на переголосування. Дякую вам. Дякую за конструктивну критику. Отже, колеги, ми переходимо до питання Центральної виборчої комісії, колеги. Нам для того, щоб ми змогли повноцінно оновити ЦВК, першу постанову про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії треба розглянути за скороченою процедурою. Колеги, я впевнений, що і українці, і наші партнери очікують нашого рішення. Я прошу всіх злагодженої роботи. І я прошу всіх зараз підтримати мою пропозицію, що проект Постанови про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії (4789-д) розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. І прошу усіх підтримати, усіх хто зацікавлений в оновленні ЦВК. Прошу голосувати. Прошу підтримувати. Голосуємо.

За-183 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину. Приготуватись до співдоповіді Князевича Руслана Петровича. І закликаю до лаконічності і доповідача, і співдоповідача. Колеги, з вашого дозволу 30 секунд я не буду додавати, пильнуйте час, бо ми інакше не встигнемо. Прошу слідкувати за часом, 30 секунд я додавати не буду. Будь ласка, пані Ірина. Шановний пане Голово, шановні колеги! Президентом України відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України внесено до Верховної Ради України подання про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв'язку з закінченням строку їх повноважень. Перше. Астахової Тамари Валеріївни. Друге. Данилевського Юрія Миколайовича. Третє. Жиденка Ігоря Григоровича. Лукаш Тетяни Леонідівни. Магери Андрія Йосиповича. Осадчука Олександра Кузьмича. Охендовського Михайла Володимировича. Райковського Броніслава Станіславовича. Усенко-Чорної Жанни Іванівни. Прошу підтримати дане подання. Дякую за увагу. Дякую вам за конструктивну доповідь. Запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Князевича Руслана Петровича. Будь ласка. Хочу сказати, що за дорученням Голови Верховної Ради Комітет з питань правової політики та правосуддя ще 18 квітня 2018 року на своєму засіданні розглянув відповідно внесене подання Президентом України на заміну щодо звільнення окремих членів Центральної виборчої комісії. Щойно озвучений список членів комісії, які пропонується, звільнити я, з вашого дозволу, не буду повторювати. Єдине, що можу сказати, що розглядаючи це питання комітет виходив з наступного. пункту 21 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради належить призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України. Про це говорить і частина шоста, статті… точніше, стаття 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". Відповідно до частини першої та частини другої статті 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" повноваження членів Центральної виборчої комісії припиняються у зв'язку з прийняттям рішення Верховної Ради України про звільнення їх з посади. При цьому закінчення строку повноважень члена Центральної виборчої комісії є підставою для звільнення їх з посади. Зважаючи на це, Комітет з питань правової політики та правосуддя підтримав зазначене подання Президента щодо звільнення окремо членів Центральної виборчої комісії та пропонує Верховній Раді визначитися з цього питання шляхом голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти.

Добрий день, шановні колеги! "Батьківщина" беззаперечно підтримає цей проект постанови. Але я би хотів сказати трошки про інше. Ви знаєте, я би хотів подякувати членам ЦВК, яких ми зараз звільняємо. Я не хочу дякувати тим, кому вже подякував Президент України Петро Порошенко, давши державні нагороди, тим самим людям, які повністю записані в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів і які отримували гроші за фальшування виборів. Я хочу подякувати тим чесним і порядним членам Центральної виборчої комісії, які, будучи принциповими, вони мали можливість всі піти працювати міністрами економіки в уряд до Януковича, але вони – люди принципові, вони тримали позицію в ЦВК, вони публічно захищали законність, вони підтримували законні вимоги на той момент опозиції. Це, по-перше, Андрій Йосипович Магера. Андрію, дякую тобі за роботу, за чесну роботу в ЦВК. Це Жанна Іванівна Усенко-Чорна. Жанно Іванівно, ти чесна, ти порядна людина, ти професіонал з великої літери, ти вмієш тримати удар. Я знаю, що ти мала пропозиції йти працювати, як дехто, в уряд Януковича, але ти, ще раз підкреслюю, чесна і порядна людина. Це Юлія Вікторівна Швець. Це Ігор Григорович Жиденко. Ігорю, ти серйозний фахівець, ти чесна і порядна людина. Тому, я вважаю, що нам е треба паскудити всіх членів ЦВК, яких сьогодні звільняють. Так, там були колаборанти з режимом Януковича, так само, як вони були і в інших сферах. Але я ще раз кажу, я дякую тим чесним і порядним членам ЦВК, які тримали удар, які захищали права людей, які дотримувалися принципів чесних виборів. "Батьківщина" підтримує постанову. Але навіть вони, до речі, закінчили термін перебування на своїй посаді ще майже 4 роки назад. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Сажко Сергій. Передаю слово Скорику. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні громадяни України! Що зараз відбувається? Ви звільняєте, будете звільняти своїм рішенням попередній склад Центральної виборчої комісії. Однозначно, це треба було робити, ми повинні змінити були склад ЦВК, повинні були змінити систему виборів,

державі, де панує верховенство права, то в державі, в якій панує верховенство права, не має панувати політична доцільність. Ніякого відношення до права додання ще двох кандидатів до складу Центральної виборчої комісії немає. Ви зробили в цій залі договорняк, який ви називаєте "розблокуванням процесу обрання членів Центральної виборчої комісії". Все, що сьогодні відбувається, це, однозначно, підготовка до фальшування виборів Президентом Порошенком. Ви проголосували сьогодні декілька змін до Конституції України. Я от вам наведу маленький приклад: Сполучені Штати Америки за всю свою історію зробили всього 27 змін до Конституції, натомість щоб запустити роботу конституційної комісії і дійсно зробити реально конституційну реформу в державі, ви зробили все навпаки: ви висмикуєте окремі моменті і намагаєтесь робити на них політичний піар. Я думаю, що реформувати країну і реформувати Конституцію буде вже новий Президент і новий парламент. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Отже, виступи завершені, і ми можемо переходити до прийняття рішення. І я запрошую усіх в зал підготуватися до голосування, колеги. Я прошу голів фракцій запросити усіх народних депутатів в зал. І прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення. І я наголошую, що ми не зможемо обрати новий склад ЦВК, не проголосувавши за звільнення членів Центральної виборчої комісії. Тому це відповідальне голосування, яке розблоковує обрання Отже, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії (№4789-д) в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати звільнення складу Центральної виборчої комісії. Прошу голосувати, колеги, кожен голос прошу голосувати, голосуємо. Прошу підтримати. За-278 Постанова прийнята. І таким чином, колеги, ми можемо переходити до довгоочікуваного етапу питання про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії. Шановні колеги, відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України призначає на посади членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України. Регламентом чітко визначений перелік питань і спосіб обрання: виступ представника Президента, доповідь голови комітету, запитання від фракцій і груп. Тому кожна фракція і група буде мати можливість поставити запитання до будь-кого з членів ЦВК або до всіх і їхні відповіді, я планую, це займе 16 хвилин. Потім – виступи від фракцій, тобто кожна фракція буде мати можливість виступити. І заключний етап – це виступи від народних депутатів. Або 6, або 9 хвилин (будемо бачити, як воно йде по часу) і, відповідно, прийняття рішення. Наголошую вам, голосування буде за кожного кандидата окремо, і тому голосування теж займе близько 10-15 хвилин, і фактично ми теж повинні пройти кожне голосування окремо. Я дуже розраховую на солідарність в залі, що усі кандидати будуть підтримані, і збільшення членів ЦВК в великій мірі було спрямовано на те, щоб усі, подані фракціями, були підтримані. І, колеги, потім, якщо будуть обрані народними депутатами два народних депутати, необхідно буде проголосувати за складення повноважень. Це той шлях, який зараз протягом години 40 ми маємо спільно пройти. Тому розпочинаємо, колеги. І я запрошую до слова Представника Президента України у Верховній Раді України Ірину Степанівну Луценко. Будь ласка, пані Ірино. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Президентом України відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України внесено до Верховної Ради України подання Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії: Басалаєвої Алли Валентинівни, Бернацької Наталії Іларіонівни, Вербенського Михайла Георгійовича, Євстігнєєва Андрія Сергійовича, Єфремової Ірини Олексіївни, Желтової Ольги Миколаївни, Конопольського Олега Миколайовича, Кустової Світлани Миколаївни, Лотюк Ольги Степанівни, Плукаря Віталія Володимировича, Радченка Євгенія Володимировича, Сліпачук Тетяни Володимирівни, Шипілова Леонтія Миколайовича, Юзькової Тетяни Леонідівни. Головний принцип, якого дотримувався Президент України під час консультацій щодо кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії, – це повне оновлення ЦВК. Тому серед запропонованих кандидатур немає тих, хто працював в попередньому складі Центрвиборкому. Це відповідь глави держави на вимогу суспільства. При цьому слід зазначити, кандидатури, кандидати володіють значним практичним досвідом та досконалим знанням українського і міжнародного виборчого права. Зокрема всі запропоновані особи є професійними правниками, троє з них працюють на кафедрах права в Національному університеті імені Тараса Шевченка і в Києво-Могилянській академії. Окрім того, в поданні Президента України дотримано принцип гендерної рівності: серед кандидатів представлено 8 жінок та 6 чоловіків, що становить 57 на 43 відсотки відповідно. Слід зауважити, що під час консультацій стосовно кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії враховано позиції і неурядових та громадських організацій, які підтримують його як найшвидше оновлення. Прийняття Верховною Радою України даного рішення є нашою спільною відповідальністю та дозволить забезпечити якісне проведення президентських і парламентських виборів. З огляду на зазначене, прошу підтримати подання Президента України. Дякую за увагу. Дякую вам. І запрошую до слова голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Князевича Руслана Петровича. Будь ласка, пане Руслан. Дякую, шановний пане Голово, шановні колеги. Відповідно комітет на своєму засіданні розглянув питання щодо звільнення, а також щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії, оскільки після подання Президента України були відповідно доручення Голови Верховної Ради. Комітет розглядав відповідно до Закону про Регламент Верховної Ради щодо кожної кандидатури документи, які були подані. згідно Закону "Про запобігання корупції" одночасно було запропоновано Апарату Верховної Ради надіслати зазначені документи для проведення спеціальної перевірки, як це передбачено Законом "Про запобігання корупції". В результаті проведеної перевірки щодо всіх озвучених щойно прізвищ претендентів на посади членів Центральної виборчої комісії комітет отримав окремо по кожного з претендентів довідки Апарату Верховної Ради, в яких зроблено висновок, що в результаті перевірки не зафіксовано будь-яких фактів, які би перешкоджали призначенню зазначених осіб на посади членів Центральної виборчої комісії. Крім того, звертаю вашу вагу, що відповідно до Закону про Регламент, кожна група і фракція мала можливість запросити зазначені кандидатури для того, щоби провести з ними попередню співбесіду і щоби вони могли в режимі засідання фракцій і груп поспілкуватися з кандидатами. Окремі фракції і групи скористалися таким правом і я знаю, що вони сьогодні в обговоренні обов'язково поінформують про результати такого роду Є дуже один важливий факт, який обов'язково, пане Голово, слід врахувати. Він полягає в тому, що серед претендентів є двоє чинних народних депутатів України. І відповідно до Закону "Про запобігання корупції" в них є прямий конфлікт інтересів під час розгляду цього питання. Я, користуючись нагодою, звертаюся до пані Єфремової, до пані Юзькової – не брати участь в розгляді і прийнятті рішення під час розгляду цього питання, щоби потім в них не виникли певні незручні незручні ситуації, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Зважаючи на це, шановний пане Голово, комітет дійшов рекомендації щодо кожного з претендентів на посади членів Центральної виборчої комісії і рекомендує Верховній Раді визначитись шляхом голосування щодо їхнього призначення. Разом з тим, в разі, якщо таке призначення відбудеться, звертаю вашу увагу, що ми не можемо зараз приводити їх до присяги, оскільки за законом члени Центральної виборчої комісії не можуть суміщати будь-яку іншу посаду з роботою в Центральній виборчій комісії або мати інший представницький мандат. Тому ми мусимо дати їм розумний лаг часу для того, щоби і депутати склали мандати, і судді відповідно свою суддівську мантію, щоби ті, хто працює в Кабінеті Міністрів, дочекалися рішення Кабінету Міністрів, хто є адвокатами, дочекалися рішення органів самоврядування адвокатських, дехто є фізичними особами-підприємцями, і це займає певний час. Тобто ми повинні дати розумний строк для того, щоб вони… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, зараз запитання від фракцій і груп. Кожна фракція і кожна група матиме можливість протягом хвилини задати питання будь-кому з кандидатів ЦВК або усім членам ЦВК і відповідно, хто з груп і фракцій має запитання, прошу провести запис.

Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван Дмитрович передає слово, знімає запитання. Від "Опозиційного блоку" хто? Шурма? Запитання знімається, так? Від "Народного фронту" Алексєєв, будь ласка. Чи Максим… Максим Бурбак, будь ласка. Будь ласка, Максим Бурбак. У мене запитання до пані Єфремової Ірини стосовно… Пані Ірино, ми делегуємо найкращих представників з фракції "Народного фронту" до оновленого ЦВК для того, щоб в легітимний спосіб в Україні були проведені вибори як президентські, так і наступні до Верховної Ради, так і наступні вибори до місцевих органів самоврядування. У мене одне маленьке запитання. Скажіть, будь ласка, чи зможете ви на найпершому засіданні відмінити ганебне рішення ЦВК від 9 серпня і призначити вибори в понад 130 об'єднаних територіальних громадах, на яких чекає понад півтора мільйона людей? Дякую. Дякую. Прошу включити мікрофон Єфремовій Ірині Олексіївні. Пані Ірина, дайте відповідь на питання, будь ласка.

Відповідаючи на питання голови фракції, я хочу сказати, що, безумовно, я буду працювати чесно і відповідально в Центральній виборчій комісії. І хочу заявити про конфлікт інтересів, де я не можу голосувати за себе, тому що такі вимоги Регламенту Верховної Ради. Всі ті зусилля, які я буду направляти на роботу Центральної виборчої комісії, будуть стосуватися відновлення чесної і правдивої роботи і, безумовно, відновлення виборів в ОТГ. Дякую вам. Теж про конфлікт інтересів. Також до мене надійшла заява відповідно теж про наявність конфлікту інтересів при голосуванні від Юзькової. І я прошу включити мікрофон Юзьковій Тетяні Леонідівні

при голосуванні за мою кандидатуру на посаду члена Центральної виборчої комісії, а також про те, що я участі у голосуванні з цього питання брати не буду. Дякую.

Шановні панове кандидати в члени Центральної виборчої комісії, можливо, вам відомо, що теперішній склад Центральної виборчої комісії, м'яко кажучи, поставив у незручне становище більше 100 потенційних об'єднаних територіальних громад, на території яких проживає 1,5 мільйони виборців, українців. У мене до вас питання. Чи ви вникали у це питання і яка ваша позиція з цього приводу? Чи ви готові призначати вибори в ОТГ, чи так само вважаєте за необхідне перекласти відповідальність на Верховну Раду? Зокрема теперішній склад він просить Комітет з питань правосуддя дати з цього приводу роз'яснення, хоча це чітка відповідальність, чітке повноваження ЦВК. Дякую. Хто має бажання, прошу відповісти. До кого було запитання? Риторичне запитання. Добре. Було до когось конкретне запитання? Одна хвилина всього. Я не встигну назвати прізвища всіх. Назвіть людину, хто хотіли би, щоб відповів. Будь ласка, Зубач. Окей. Будь ласка, попрошу пані Бернацьку відповісти, як минулого заступника міністра юстиції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. По-українськи "так", говоримо державною мовою. Будь ласка. чому взагалі таке рішення виникло в Центральній виборчій комісії і які його правові підстави. Надзвичайно важливо усвідомлювати те, що ЦВК – це колегіальний орган, і нам треба буде мати позицію, яка буде спільна для того, щоб це рішення змінити. Але ми впевнені, що вибори в ОТГ будуть відбуватися, був змінений внутрішній порядок в ЦВК, який передбачає, що вони можуть призначатися в будь-який місяць, то ми сподіваємося, що в цьому році ці вибори будуть призначені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання від "Опозиційного блоку" Скорик. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні громадяни! Шановні члени Центральної виборчої комісії! Я би хотів використати свою хвилину не для запитання, а ще раз наголосити на тому, що "Опозиційний блок" на сьогоднішній день не має своїх представників в Центральній виборчій комісії, цим порушується квотний принцип формування Центральної виборчої комісії, на чому наголошувала в своїй резолюції Парламентська асамблея Ради Європи. А, відповідно, ми вбачаємо, наша фракція "Опозиційний блок", вбачає в цьому прямий шлях до фальсифікацій президентських виборів діючою командою Президента Порошенка. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але у вас появився шанс завдяки закону Парубія, ви мали би підійти і щиро подякувати за той шанс – вакантне місце, на яке може бути запропонований ваш кандидат. Дякую. І зараз час для запитань вичерпаний. Ми переходимо до наступного розділу – це виступи від фракцій і груп. І я прошу представників фракцій і груп, хто має намір виступити, провести запис і записатись для виступів. Будь ласка, по 3 хвилини кожній фракції.

Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Зараз розглядається насправді надзвичайно важливе, можна сказати, до певної міри історичне питання. Чотири роки українська держава, український народ чекали оновлення Центральної виборчої комісії. Однак, на превеликий жаль, закон, який був у вівторок прийнятий, був прийнятий з численними порушеннями. Але на сьогоднішній день у парламенту немає іншого вибору, як виконати ту обіцянку, з якої ми всі йшли на вибори, від якої ми вимагали від Президента внесення цього подання впродовж 4 років. Оновлення складу Центральної виборчої комісії, її якісна робота визначатимуть майбутню легітимність виборів Президента і парламенту. Чесність і забезпечення прозорості у роботі Центрвиборчкому визначатиме, чи народ і українські наші громадяни будуть довіряти майбутнім виборам їхнім результатам, чи ні, чи це не призведе до наступного суспільного збурення, чи це викличе навпаки спокій у суспільстві. Тому зараз я звертаюся в першу чергу до кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії. Незалежно від того, від якої політичної сили ви представляєте, в незалежності від того, яка політична сила вас висунула, ви маєте пам'ятати, що на цій роботі ви повинні служити українському народу, а не тим політичним силам, які вас делегували на ці посади. Дякуємо. Дякуємо вам, шановний колега. І, будь ласка, до слова запрошується представник "Опозиційного блоку" пан Долженков. Просимо вас, шановний пане Долженков. Шановні громадяни України, шановні колеги, особливо шановна міжнародна спільнота, яка також спостерігає за цим фарсом. Чесно кажучи, терпець увірвався, коли в такий цинічний спосіб спікер Верховної Ради України, не поважний мною, не поважна мною людина, тому що, фактично порушуючи, грубо порушуючи регламент, попираючи конституційні принципи формування Центральної виборчої комісії, ключового центрального органу виконавчої влади, який впливає на встановлення результатів проведення всеукраїнських виборів Верховної Ради, Президента України, зараз нам говорить про те, що ви нам подякуйте за те, що він вніс цей законопроект, фактично узурпував владу заради "Блоку Петра Порошенка", заради "Народного фронту" і зараз говорить в цинічний спосіб, щоб ми дякували йому. Ось це справжнє обличчя чинної коаліції. Ось так вони бачать вибори, так вони бачать справжні демократичні цінності. Як після цього ми в цій залі можемо говорити про верховенство права? Чи так ми це розуміємо, коли в третій за кількістю фракції, за яку голосували не ви, на щастя, а мільйони громадян, які розділяють з нами альтернативну точку зору, і зараз ви нас повчаєте говорити, подякуйте вам. За що? Ви фактично підмінили Закон України "Про прокуратуру" під конкретну особу, проголосували Закон України "Про РНБО" про конкретну особу з вашої фракції, адаптуєте Закон України "Про Центральну виборчу комісію", вже адаптували в досить швидкий термін для того, щоб протягнути цей склад ЦВК. Я в першу чергу звертаюся ще раз до міжнародної спільноти для того, щоб вони оцінили не слова, не ті положення, які вони заклали в коаліційній угоді, а саме дії, які відбувалися вчора і які відбуваються зараз. З дуже доброю демократичною міною вони фактично вчиняють неконституційні, недемократичні дії, оскільки це проштовхування є антиконституційним. А натомість до членів Центральної виборчої комісії

присутніх членів парламенту взагалі представляють… є представленими громадянами, які не позбавлені права голосування. Фактично, "Опозиційний блок" наполягає на тому, що дуже багато територій позбавлені цієї можливості мати своїх представників в цій залі. І при прийняття вами рішення про розгляд зазначеного питання у мене прохання для того, щоб забезпечити рівні, конституційні права, поновити їх в пасивному праві реалізовувати свої виборче право. І, сподіваюсь, що все ж таки ваша діяльність буде відповідно Конституції, а за її відповідність ми будемо дуже пильно слідкувати. Дякую. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Абдуллін від "Батьківщини". Передає право виступу Івану Крульку. Будь ласка 16:41:06 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" послідовно виступала за те, що Центральна виборча комісія, яку очолював пан Охендовський, який замішаний в "чорній бухгалтерії" Януковича і брав гроші на фальсифікацію виборів, що ця комісія має бути змінена. Хоча ми так само знаємо, що в цій комісії невелика кількість була, дійсно, чесних членів Центральної виборчої комісії. Таких як Жанна Усенко-Чорна, Андрій Магера, пані Швець – ті люди, які, дійсно, не соромно їм за ту роботу, яку провели, і фракція "Батьківщина" їм вдячна. Зараз ми будемо формувати новий склад Центральної виборчої комісії. Я хотів би ще раз пояснити, що збільшення складу ЦВК до 17, яке відбулося у вівторок, законопроект, який був проголосований з порушенням Регламенту Верховної Ради, який поставив під велике запитання виборчий процес, на жаль, в цьому залі був протягнутий. І це є ганьба для парламенту, що під конкретний політичний момент ці закони змінювалися. Наша фракція не голосувала за те, щоб під когось або заради чиїхось хотєлок змінювати кількість Центральної виборчої комісії. Але натомість ми як та політична сила, яка виступає за те, щоб була змінена Центральна виборча комісія, буде підтримувати ротацію в Центральній виборчій комісії. Я зараз хотів би звернутися до кандидатів у члени ЦВК. На вас буде величезна відповідальність, не перетворитися в ЦВК зразка 2004 року, яка робила сервери, через які йшли фальсифікації виборів, яка підписувала незаконні протоколи. В и мусите діяти відповідно до закону і в спосіб, який передбачений Конституцією і законами. І у вас одна задача: ті результати голосування, які будуть проголосовані на дільницях, встановити як Центральна виборча комісія. Це те завдання, яке ми як фракція "Батьківщина" ставимо перед кожним кандидатом у члени ЦВК незалежно від того, ким він поданий. Хоча в той же час, якщо Президент України, який сьогодні виступав і говорив за чесні і прозорі вибори, я не розумію для чого йому тотальний контрольний Центральної виборчої комісії? Та ні, я розумію, для того, щоб мати можливість в разі чого зірвати виборчий процес або сфальсифікувати вибори. Ми як "Батьківщина" будемо боротися всіма методами, які у нас є для того, щоб вибір людей, який буде здійснений на виборах Президента, Верховної Ради або місцевих виборах, був відображений, був встановлений і Центральна виборча комісія цей вибір підтвердила. Іще одне. Нам фракція БПП розказувала на всіх ефірах про те, що ми не будемо голосувати за курс на членство в ЄС і НАТО. Ми проголосували одноголосно. І я хотів би побачити, щоб хтось хоч один прийшов і вибачився за ту всю брехню і травлю, яку ви робите і продовжуєте робити проти демократичних сил, розколюючи українське суспільство і діючи в інтересах Кремля і Путіна. А ЦВК треба ротувати. Будь ласка, Артур Герасимов запрошується до трибуни. Артур Герасимов! Будь ласка, пане Артуре, прошу вас представити позицію "Блоку Петра Порошенка" відносно постанови, яку ми зараз голосуємо, щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Прошу. 16:44:29 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановна Ірино Володимирівно, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні, дійсно, є один з надважливих моментів, який відбувається в цій сесійні залі. Нагадаю, що більше трьох років тому перше подання на оновлення Центральної виборчої комісії поступило в парламент, та, нарешті, сьогодні ми бачимо, що це оновлення реально може бути здійснено. Тому, шановні колеги, я б просив згуртуватися весь парламент, це вже сьогодні в третій раз, тому що сьогодні ми, дійсно, приймали історичне рішення і в тому, що стосується НАТО-ЄС, і в тому, що стосується депутатської недоторканності, і сьогодні о 18-й ми вийшли з цієї сесійної зали разом з оновленою Центральною виборчою комісією. Дякую за увагу. Дякуємо вам, шановний пане Артуре. До слова запрошується Олег Ляшко. Представить позицію фракції Радикальної партії. Прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда буде голосувати за те, щоб в Україні був новий склад Центральної виборчої комісії, щоб не фальсифікували вибори. Але я зараз хочу звернутися до українців не з приводу цього, хоча і надзвичайно важливого питання, тому що від того, хто буде членом ЦВК, залежить доля голосів, які люди будуть віддавати на виборчих дільницях. Надзвичайно важливо, щоб це була незаангажована, чесна, об'єктивна, просто моральна і відповідальний склад Центральної виборчої комісії, щоб не служили владі, щоб не обслуговували інтереси фарисеїв, щоб не обслуговували інтереси чортів всяких, які будуть приносити гроші для того, щоби фальсифікувати вибори. Тому що ці президентські вибори – це не просто вибори Президента, це вибори, хто буде господарем на українській землі. Транснаціональні корпорації, Міжнародний валютний фонд, міжнародні глитаї і влада прагнутимуть зробити все, щоби посадити в крісло Президента людину, яка перші свої рішення буде робити про продаж землі. українських громадян проти продажу землі, що б не співали нам "соловейки", як добре, коли буде ринок землі. Тому що люди, українці, генетично, інтуїтивно, від діда-прадіда відчувають, що хочуть надурити, хочуть обібрати, хочуть позбавити землі землі і позбавити майбутнього. Команда Радикальної партії сьогодні добилася, щоб парламент проголосував звернення до Конституційного Суду, зміни до Конституції, що господарем на українській землі має бути український фермер і український селянин. І я стверджую, що сьогоднішнє голосування парламенту по землі більш важливіше, ніж голосування про зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО. Тому що членство в ЄС і НАТО коли буде – одному Богу відомо, а землю хочуть украсти сьогодні, вже протягують ринок земель, уже глитаї накладають лапу на кожен селянський наділ і вже рахують бариші, які зароблять, обібравши українських селян. Нинішня влада разом із Міжнародним валютним фондом, як ті гомерівські сирени заспівували мандрівників, щоби потім їх убити, отак і нинішня влада розказує солодко про ринок земель. А насправді хочуть устромити ножа в спину селянину, хочуть вирізати корів, хочуть позбавити людей можливості жити в рідній країні. Ми доб'ємося, щоб зміни до Конституції були прийняті в цілому, щоб в українській Конституції було записано, що господарем української землі є український фермер і український селянин. Команда Радикальної партії не дасть у людей украсти землю, майно і майбутнє. Дякую. Як головуюча все-таки ще раз закликаю виключно по темі обговорюваної постанови виступати. До слова запрошується шановний Максим Бурбак, який представить позицію "Народного фронту". 16:48:47 БУРБАК М.Ю. Дякую, пані Ірина. Шановні колеги, ми всі з вами пройшли довгий, тяжкий шлях оновлення складу ЦВК. Але всі ми усвідомили, що зі старим складом ЦВК входити у виборчій процес – це безглуздя. Адже із старим ЦВК і вибори Президента, Верховної Ради були б не визнані легітимними. Тому ми сьогодні прийшли до цієї хвилини, і зараз головне, щоб ми процес обрання нового складу ЦВК провели максимально прозоро, демократично і публічно. На цьому стояв "Народний фронт", і ми відстоювали це, коли було голосування і влітку, пам'ятаєте. Ми відстоювали те, що є резолюція ПАРЄ, яка рекомендувала нам, щоб в складі ЦВК було представництво всіх фракцій і груп. рішення, і законопроект Андрія Парубія дозволив нам розблокувати процес, і тепер ми можемо сьогодні обирати, обирати новий склад ЦВК, який повинен провести відкриті, публічні, прозорі і демократичні вибори Президента, Верховної Ради, а згодом – місцеве самоврядування. І, переконаний, ще раз наголошую на цьому, що одним з перших рішень ЦВК повинно стати призначення місцевих виборів в новостворених об'єднаних територіальних громадах, адже цього чекають понад 130 громад, понад 1,5 мільйони людей чекають на рішення ЦВК щодо призначення перших виборів. Головне для нас, щоб наші представники, а вони делеговані від фракції "Народного фронту": Ірина Єфремова, Наталя Бернацька, Леонтій Шипілов – вони забезпечили прозорість, демократичність і законність виборів. Я звертаюся до всього складу, до всіх кандидатів і переконаний, що після головування… голосування, коли буде проголосовано новий склад ЦВК, ви будете служити лише закону і народу України. Служіть народу України! Слава Україні! Дякую. Від групи "Відродження" Бондар Віктор, будь ласка. 16:50:49 БОНДАР В.В. Дякую. Шановний Андрій Володимировичу! Шановні колеги! Безумовно, кілька років країна очікувала на ці зміни, на те, що буде переголосовано новий склад Центральної виборчої комісії, он уже навіть дивно виглядає. Я сподіваюся, що ми нарешті закінчимо цю "мильну" епопею і поставимо крапку, і сьогодні буде обрано новий склад Центральної виборчої комісії, який має почати системно працювати і дати можливість країні провести всі вибори: і місцеві, і Президента, і парламентські в наступному році, і ще багато інших. Але ключове, я хочу звернути увагу на інше. У нас сьогодні була більш інша важлива тематика, це виступ Президента України щодо ключових подій в державі і щодо того, який курс держава має побудувати. Безумовно, я хотів би почути сьогодні не тільки питання мови, релігії, армії, хоча це надзвичайно важливо, тут абсолютно правильно було сказано в залі, це аксіома для всіх громадян України, і всі розуміють, що це ключові фундаментальні речі для кожного українця. Але хотілось би почути все ж таки питання економічного відродження України: яка економічна стратегія буде в цій державі в найближчі роки, і що нам гарантує Президент, парламент, парламентська коаліція і діючий уряд; як будемо піднімати свою промисловість; на чому ми будемо заробляти кошти; яка буде програма відродження. І оце б мало би бути сьогодні ключовим меседжем. І я ще раз звертаюся до наших провладних фракцій з вимогою і пропозицією навіть заслухати звіт кожного міністра, заслухати, що вони зробили за останні два роки, куди були потрачені мільярди коштів, де подівалися ті керівники імпортні, яких позавозили в Україну, які керували "Укрзалізницею", іншими підприємствами, по яких порушені десятки справ, які отримали мільйонні заробітні плати, повтікали з країни, і немає ніяких в підсумку результатів. Я сьогодні з дивом читаю, що знову міністр, керівник "Укрзалізниці" підписав чергові два меморандуми з китайцями, французами вже на закупівлю електровозів за кордоном. А у нас своїх два електровозобудівельних заводи, в Дніпропетровську спільно з Siemens випускають один з найкращих електровозів. То ми знову будемо купувати за кордоном? Я сьогодні з подивом читаю, що член комісії НКРЕ нам пропонує терміново піднімати тарифи на електроенергію на 50 відсотків. Це тоже важливе питання. Тому я все ж таки звертаюсь, що уряд треба заслухати. І Президент, я розумію, чого сьогодні не може це питання піднімати, бо там нема кому доручення вже давати. Половина міністрів написали заяви і половина виконує обов'язки. Тому ми підтримуємо, що треба наводити порядок, і ми готові в цьому питанні підставити плече і дати нашу підтримку. Але програма економічного відродження має стати на першому плані, і це має бути ключовим меседжем найближчих 2-3 місяці до прийняття державного бюджету. Дякую. Дякую вам. Від "Волі народу" Ярослав Москаленко, будь ласка. 16:53:53 МОСКАЛЕНКО Я.М. Шановні колеги, шановний український народ! Шість місяців ми знаходились у пошуках складного компромісу, і нарешті компроміс досягнуто – сьогодні будуть голосування по складу нового ЦВК. Мене дивують чиїсь розчарування чи радість тих чи інших політичних сил, нібито рішення сприйнято. Я вважаю, що новий склад ЦВК, який буде проголосований, буде працювати не на чиїсь політичні інтриги, а буде працювати на український народ. Хочу звернутись до кандидатів, сподіваюсь, що сьогодні ви будете проголосовані. Від ваших рішень буде залежати філософія життя українського народу на майбутні роки. І, Боже, спаси, прийняти вам злочинні рішення або злочинним шляхом когось привести до влади. Ви за це будете нести відповідальність перед українським народом і перед Богом, а не перед політичними силами. Наша депутатська група буде голосувати за сьогоднішніх членів ЦВК. У разі проголосування, бажаю вам успіхів і прийняття мудрих рішень. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій завершені. Колеги, тепер виступи від народних депутатів, 9 хвилин. Я прошу провести запис на виступи від народних депутатів, будь ласка. Саврасов Максим Віталійович передає слово для виступу Ірині Луценко. Будь ласка, пані Ірино. Шановні колеги, головний принцип, якого дотримувався Президент України Петро Олексійович Порошенко, пропонуючи кандидатів на члени Центральної виборчої комісії, це його повне оновлення. Глава держави з метою максимальної прозорості процесу призначення членів ЦВК взяв до уваги не лише думку представників фракцій і груп, але і обговорив відповідне питання з неурядовими і громадськими організаціями. Ми зараз проголосуємо за цей новий склад ЦВК, але я хочу зазначити наступне. Звичайно, в виборчому процесі роль ЦВК має величезне значення. Вони забезпечують реалізацію виборчих прав громадян, але, звертаючись до виборців, шановні, саме ви можете і повинні проголосувати і зробити свій вибір. Саме ви вирішуєте вибір нашої держави, куди рухатися і що робити. Разом з тим, дотриманню принципів і засад виборчого процесу сприятиме також можливість спостереження за виборами як представників громадських організацій, так і представників політичних партій, так і представників іноземних держав і міжнародних організацій. Нам потрібно прийняти закон, яким буде посилено відповідальність за підкуп виборців та за фальсифікацію виборів. Більш того, оновлені в результаті судової реформи запропонованої Президентом України Петром Олексійовичем Порошенком суди зможуть захистити і стануть запобіжником від фальсифікацій. І, нарешті, ми маємо визначитися з нашим виборчим законодавством. Це відповідальність уже наша, самих народних депутатів. Саме парламент на законодавчому рівні має визначити прозорість правил і механізмів виборчого процесу. Тому голосуємо за оновлений склад Центральної виборчої комісії, в нас попереду ще багато роботи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Безперечно, питання ЦВК – це дуже важливе питання. Але, насправді ЦВК впливає буквально на один, може, два відсотка фальсифікацій, які відбуваються в українському виборчому процесі останні кілька років. Тому що, коли тут згадують 14-й рік, коли тут згадують 15-й рік і кажуть, що, нібито, не було ніяких фальсифікацій – це відверта брехня. Фальсифікації були. Фальсифікації були здебільшого на виборчих дільницях і на окружних виборчих комісіях. Так от, безперечно, нормальна Центральна виборча комісія має робити все можливе, щоб контролювати ці дільничні виборчі комісії і окружні виборчі комісії. На превеликий жаль, попри дуже гарні розмови про те, що нібито у нас відбувається оновлення Центральної виборчої комісії, оновлення це виключно декларативне в тому плані, що це люди, які раніше не були в ЦВК, з'являються. Але не по якості. Якщо ми подивимось на те і детально проаналізуємо біографії більшості людей, які сьогодні пропонуються на призначення в ЦВК, ми побачимо, що в плані їхньої залежності від правлячої олігархії,

У мене є таке логічно-риторичне питання до діючої влади. Якщо ви справді за чесний склад ЦВК, чому ж ви тоді не запропонували в цю нібито нову ЦВК тих кількох, дві-три людини в старій ЦВК, які справді за ці роки показали, що вони непідкупні, що вони об'єктивні, що вони за чесні вибори? Ну, наприклад, Магеру? Ну, хто може сказати, що Магера десь був замішаний, в якійсь виборчій корупції? Ніхто цього не може сказати. Але чомусь якраз таких людей, які себе зарекомендували повністю як кришталево чисті люди, чомусь ця олігархічна влада в цей нібито новий склад ЦВК не запропонувала. І це все наштовхує на очевидний висновок, що насправді пропонується і далі використовувати ЦВК у своїх ручних бажаннях, у ручному режимі керувати виборчим процесом. Але, як я вже сказав, ЦВК насправді впливає на 1-2 відсотка фальсифікацій, все решта – це насамперед підкуп, насамперед це на

свідомо робіть вибір, аналізуйте те, хто, як, за що голосує. Хто голосує так, як обіцяє, а хто бреше. Приходьте на дільниці, голосуйте масово і жодне ручне ЦВК… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Береза Юрій Миколайович.

Дорогі друзі, сьогодні надзвичайно важливий день, сьогодні ми не просто звільнили членів Центральної виборчої комісії, які вже не мають повноважень близько 4 років, сьогодні ми призначаємо нових членів ЦВК. Це нова надія наша на справедливість, на відновлення цієї справедливості особливо для тих 1,5 мільйони жителів України, які чекають на призначення перших та додаткових виборів. Я звертаюсь зараз до майбутніх членів Центральної виборчої комісії: підтримайте, будь ласка, це громадяни України, які зараз дивляться на вас з величезною надією. Демократія – це процес, який має бути регульований. Демократія – це право на самовизначення. Наші громадяни прийняли рішення на те, що вони хочуть жити краще, і це їхнє право. ніхто, ніяка Центральна виборча комісія минулого періоду не має права заважати їм у цьому. Ми, звичайно, приєднуємось до тих подяк, які були сказані до найкращих членів Центральної виборчої комісії, які працювали чесно і принципово всі ці роки. Щиро дякую Андрію Магері за його принципову позицію, за його державницьку позицію. Сподіваємось, що такі теплі слова до кожного з сьогоднішніх членів ЦВК, які будуть призначені, ми скажемо через 7 років. Ще раз хочу підкреслити, що "Народний фронт" має активну, послідовну позицію щодо підтримки децентралізації. Саме підпис колишнього Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка стояв під Законом про добровільне об'єднання. Ми на себе взяли в 2014 році велике зобов'язання щодо децентралізації, щодо великої реформи місцевого самоврядування? і ми з гордістю несемо ці зобов'язання і надалі. Саме тому сьогодні двоє з наших кандидатів, які ми маємо за честь презентувати сьогодні? при відповіді на питання сказали, що вони підтримують об'єднані територіальні громади, які мають право на призначення перших виборів. То ж побажаємо нашим кандидатам? і не тільки нашим, успіхів, чекаємо на них правових і справедливих рішень. Дякуємо. Шановні колеги, зараз буде заключний виступ від народних депутатів, а після того ми переходимо до прийняття рішення. Отже, через 3 хвилини ми розпочинаємо процедуру голосування. І я прошу голів фракцій попередити усіх депутатів, і запросити усіх депутатів в зал. Також Секретаріат Верховної Ради прошу повідомити: через 3 хвилини ми розпочинаємо процедуру голосування. А Веселова Наталія передає слово для виступу Ганні Гопко. Будь ласка, 3 хвилини.

Шановні колеги, насправді зараз відбувається історичний момент. І, дійсно, хотіла б подякувати тим членам Центральної виборчої комісії, які працювали чесно на державу: це і Андрій Магера, це і Усенко-Чорна Жанна. Дійсно, ви докладали надзусиль для того, щоб ЦВК служило інтересам суспільства. Хотіла також сказати, що ЦВК ми обираємо на наступні 7 років. президентські вибори в наступному році і наступні президентські вибори. І я дуже сподіваюся, що українці матимуть можливість не лише через прозору і ефективну роботу ЦВК, але і матимуть достойних кандидатів, щоб обирати на президентських і на парламентських виборах. Також я хотіла б сказати, що сьогодні ми, позафракційні, також від імені і Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Наталії Веселової, ми хочемо сказати, що ми обираємо склад ЦВК цілим парламентом. І це надзвичайно велика відповідальність до вас, майбутні члени, щоб ви в своїх рішеннях керувалися не інтересами тих політичних партій і фракцій, які сьогодні вас делегують, а інтересами суспільства. Тому що після Революції Гідності і зараз, коли наші воїни захищають на сході нашу свободу, дуже важливо, ви керувалися верховенством права, для того щоб кращі виборчі практики ви могли втілити під час своєї роботи. І ще я хотіла б сказати, щоб, дійсно, ви поновили це рішення щодо проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах, яке було заблоковано попереднім складом, це має бути одним з пріоритетів. І ще, що є надзвичайно важливим. В Комітеті у закордонних справах ми вже проговорювали із нашими міжнародними партнерами, наскільки важливо після оновлення складу ЦВК розпочати підготовку до того, щоб захистити нашу електоральну систему, всю інфраструктуру від можливих кібератак, які буде здійснювати Російська Федерація щоб зірвати вибори в Україні. І тому закликаємо вас почати підготовку, певні тренінги по всіх областях і з різними аналітичними центрами, міжнародними організаціями для того, щоб докласти надзусиль, захистити вибори в Україні, їх підготовку разом Тому, колеги, хотіла б вам побажати сил і нагадати також, що після оновлення складу ЦВК ми маємо ухвалити ще одне важливе рішення. Це має бути новий Виборчий кодекс із відкритими списками і який сьогодні… всі у футболках. Я дуже сподіваюся, що ми матимемо відкриті списки, але і матимемо політичну готовність від різних політичних партій, особливо з'являться і ще нові, обирати кращих, достойних кандидатів, щоб з оновленим ЦВК, з новим Виборчим кодексом в суспільстві була можливість таки мати справжню альтернативу. Слава Україні! Слава вам в майбутньому, авансом поки що, за те, що ви дійсно ставитиме інтереси держави вище партійних вузьких інтересів тих, хто сьогодні вас номінував. Дякую. Дякую вам. Отже, шановні колеги, обговорення завершене, і ми переходимо до прийняття рішення. Я хочу наголосити, колеги, заходьте в зал, поки наголошу. Що відповідно до частини третьої статті 209 Регламенту Верховної Ради України

кандидат на посаду, якого підтримали більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, тобто 226. Колеги, величезні зусилля мої були покладені на те, щоб ми мали рівну кількість вакантних посад і тих, кого пропонують. Тому що ми були свідками, коли інколи в залі відбувались нечесні речі, я нагадую, були деякі речі з Рахунковою палатою. І тому було вкрай важливо, щоб були всі кандидатури, які подані, мали бути можливість обраними. Я дуже сподіваюсь, я вірю, що принцип солідаризму буде в залі діяти, коли підтримують фракції кандидатів від інших фракцій, сподіваючись, що і вони будуть підтримані іншими фракціями. Я сподіваюсь, що під час персонального голосування по кожному окремо не буде в нас збою і не буде збою по голосуванню, що всі кандидати наберуть 226. Я впевнений, в тому зацікавлений весь зал, щоб голосування в нас не було збите під час проведення. Колеги, я хочу ще раз наголосити: ми будемо голосувати по кожному, але по завершенню голосування, я прошу не розходитись, бо ми, якщо оберемо двох народних депутатів, які пропонуються в склад ЦВК, нам буде важливо сьогодні ж припинити їхні повноваження. І тому я прошу після голосування по ЦВК не розходитись, ми маємо ще по двох кандидатах, які є депутати, проголосувати за складання повноважень. Тобто ми розпочинаємо процедуру обрання. Я прошу всіх, хто ще не є на місцях, зайти на місце. Я буду називати кандидатів в алфавітному порядку по кожній кандидатурі окремо, і ми будемо голосувати по кожній кандидатурі окремо. І я прошу всіх уважно і відповідально брати участь в голосуванні. Отже, переходимо до обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Перше прізвище: Басалаєва Алла Валентинівна. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Ви перший член нової ЦВК. Але, колеги, коли буду називати наступні прізвища, є прохання залу, щоб ви піднімались, щоб всі бачили вас. Домовились? Отже, наступне прізвище: Бернацька Наталія Іларіонівна. Прошу піднятись, прошу подивитись. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. За-307 Наступне: Вербенський Михайло Георгійович. Будь ласка. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Євстігнєєв Андрій Сергійович. Будь ласка. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Єфремова Ірина Олексіївна. Прошу подивитись, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-307 Рішення прийнято. Желтова Ольга Миколаївна. Будь ласка. Подивились, так. Голосуємо. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо За-305 Рішення прийнято. Конопольський Олег Миколайович. Будь ласка. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо.

За-296 Рішення прийнято. Плукар Віталій Володимирович. Будь ласка. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Радченко Євген Володимирович, будь ласка. Прошу голосувати і прошу підтримати Євгена. Голосуємо. За-289 Рішення прийнято. Сліпачук Тетяна Володимирівна. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-317 Рішення прийнято. Шипілов Леонтій Миколайович. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-308 Рішення прийнято. Юзькова Тетяна Леонідівна. Прошу голосувати і прошу підтримати. За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, згідно Регламенту я маю оголосити прізвища призначених членів Центральної виборчої комісії, і я озвучую прізвища всіх: Басалаєва Алла Валентинівна, Бернацька Наталія Іларіонівна, Вербенський Михайло Георгійович, Євстігнєєв Андрій Сергійович, Єфремова Ірина Олексіївна, Желтова Ольга Миколаївна, Конопольський Олег Миколайович, Кустова Світлана Миколаївна, Лотюк Ольга Степанівна, Плукар Віталій Володимирович, Радченко Євген Володимирович, Сліпачук Тетяна Володимирівна, Шипілов Леонтій Миколайович і Юзькова Тетяна Леонідівна. Обрані новими членами нової Центральної виборчої комісії. Давайте привітаємо членів Центральної виборчої комісії з призначенням на відповідальні посади! Вітаємо! Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанови за наслідки прийнятого нами рішення, колеги. А зараз, я нагадую, два рішення про припинення депутатських повноважень. Єфремова хоче зараз. Отже, так, я запрошую на трибуну Єфремову Ірину Олексіївну. Колеги, увага, не розходіться! Нам провести ще два важливих голосування, не розходіться. І, колеги, я хочу наголосити, що, власне, Закон про збільшення членів ЦВК сьогодні дав нам можливість злагоджено всім залом обрати всіх, наголошую, всіх запропонованих членів ЦВК, і це і є консенсус, і компроміс, який зробив нас сильнішими і Україну сильнішою. Нове ЦВК обране, тепер давайте завершимо процедури.

шановні колеги, увага! Звернулися до мене і Єфремова, і Юзькова, має бути рішення комітету, треба більше часу, щоби підготувати рішення комітету. Ми дочекаємося рішення комітету, і в мене немає жодного сумніву, що весь зал злагоджено підтримає. Це наша солідарна позиція, я сподіваюсь, ми пройдемо всі речі дуже відповідально і виважено. Дочекаємося рішення комітету, і наступного тижня ми зможемо проголосувати за зняття депутатських повноважень. А зараз я хочу вас щиро ще раз привітати. І, колеги, наша робота продовжується. Наступний в нас проект закону надзвичайно важливий, це невеликі зміни до бюджету, але вони дозволяють нам... дозволяють нам дати забезпечення адвокатів, юристів наших політв'язнів, які знаходяться в Росії. Тому я дуже вас прошу, колеги, зараз підтримати цей закон, це буде включення в порядок денний сесії для прийняття рішення і розгляду зараз. Я сподіваюсь, всі з ним ознайомилися. Це невеличкі зміни до бюджету, які дозволять нам, технічні речі, які дозволять забезпечити родини наших політв'язнів фінансовим забезпеченням. Отже, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні, будь ласка. Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії і прийняти рішення по проекту Закону про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№ 9026). Колеги, я дуже прошу усіх підтримати. Я сподіваюся, всі ознайомилися. Я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Очевидно, не всі зорієнтувались. Будь ласка, зайдіть, займіть робочі місця. Я всіх прошу зайняти робочі місця. Одна хвилина, Ірина Геращенко. Я прошу всіх повернутися в зал. Будь ласка. Шановні колеги! Ми з вами, за що дуже вдячна всім без виключення фракціям парламенту, включили в бюджет на 2018 рік 90 мільйонів гривень для допомоги родинам політв'язнів – це кримські татари, це українці – по адвокатам і по стипендіям. Ми це вже зробили. Але у зв'язку з тим, що неправильно названа ця бюджетна строчка, цей законопроект вимагає тільки переназвати строчку в бюджеті, щоби розблокувати по суті цю можливість надавати адвокатську допомогу і стипендії. політв'язнів самі збирають гроші, щоби їхати до Сибіру, там купують білети. А все це зможе розблокувати ці виплати. Уряд підтримав цей законопроект. Він не потребує жодної копійки додаткової з бюджету, це тільки переназвати строчку в бюджеті видатків, і ми розблокуємо таке важливе питання. Я дуже прошу проголосувати зараз за включення в порядок денний і проголосувати сьогодні позитивно в цілому. Є таке прохання від Міністерства тимчасово окупованих територій. Мінфін підтримує, профільний комітет підтримує. Сподіваюся, всі зрозуміли. Дуже дякую. Дякую дуже вам. Отже, колеги, я сподіваюся, всі вже зорієнтувались і зараз візьмуть участь, і відповідально проголосують. Отже, я ще раз ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії та прийняти рішення проекту Закону про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (9026). Я прошу проголосувати і прошу всіх відповідально підтримати. Прошу голосувати і підтримати українських політв'язнів. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

не встигаємо розглянути суддів Конституційного Суду. Ми запросили їх, але конституційний процес займе близько години, так. Комітет пропонує перенести, Давайте порадимось, колеги. Пане Руслан, будь ласка, одну хвилину, скажіть, як на бути? Можливо, встигнемо, можливо, пройдемо? Колеги, зараз ми перед тим, як перейти… Колеги, увага, я прошу всіх уваги, бути в залі. Ми можемо теоретично пройти суддів Конституційного Суду.

Хто за те, щоб ми сьогодні пройшли питання обрання суддів Конституційного Суду, прошу голосувати і прошу підтримати, це наш великий шанс. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

до проекту Закону 9026. І прошу підтримати його розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Шановні колеги, ще раз наголошую, що мова не йде ні про які нові видатки українського бюджету. Я ще раз дякую всім без виключення фракціям українського парламенту за нашу консолідовану позицію, що стосується підтримки родин політв'язнів. І в бюджеті на цей рік, на 18-й, ми з вами разом виділили 90 мільйонів гривень для адвокатської допомоги і допомоги родинам політв'язнів. Але в зв'язку з тим, що була неправильно там зафіксована зміна бюджетної програми, ці кошти неможливо уряду використати, хоча прийнято вже рішення проанонсоване Прем’єр-міністром України про готовність таких виплат зробити і для адвокатів, і для підтримки родин заручників. Хто потребує сьогодні підтримки? Родина Балуха, родина Кольченка, родина Сущенка, родина Сенцова, де двоє дітей залишаються в Криму і по суті так само сьогодні потребують нашої з вами підтримки. І тому я просто прошу, щоб ми зараз за основу і в цілому проголосували цей законопроект, який передбачає виключно зміну назви бюджетної програми для здійснення заходів з допомоги родинам політв'язнів і заручників. І паралельно, я думаю, ви всі підтримаєте, щоб ми до уряду звернулися - якомога швидше потім реалізувати цю програму, так само як і Указ Президента щодо стипендії Левка Лук'яненка. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, дякую вам. Чи є бажаючі обговорення чи голосуємо? Голосуємо. Нема бажаючих обговорювати. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№ 9026) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу зайняти робочі місця, прошу відповідально голосувати, прошу зайти в зал. Прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. І прошу проголосувати, підтримати українських політв'язнів. Голосуємо. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. І ми маємо змогу перейти до наступного питання порядку денного – про призначення на посаду суддів Конституційного Суду України. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Князевича Руслана Петровича. Будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, те, що у нас борг 4-річний був по Центральній виборчій комісії щодо призначення нових членів, сьогодні ми його вже віддали, цей борг. І у нас є сьогодні нагода віддати інший борг. Ми протягом 4 років, Верховна Рада не може дозаповнити свою квоту представництва у складі Конституційного Суду. Я сподіваюсь, що сьогодні ті дві вакантні посади, які існують, будуть заповнені і суд в повному складі, в складі 18 суддів Конституційного Суду зможе здійснювати своє правосуддя. А це допоможе якомога швидше в тому числі виконувати ті завдання, які на Конституційний Суд поклала нова Конституція, яка нами 2 роки тому змінена. Ви знаєте, запроваджений новий інститут конституційної скарги. Для того, щоб запрацювали колегії і повноцінно сенати, потрібно, щоб було повне представництво суддів Конституційного Суду. Тому, зважаючи на це, а також беручи до уваги, що комітетом було запропоновано, було проведено попередньо співбесіди з кандидатами, внесеними фракціями парламенту, це два представника від фракції "Блоку Петра Порошенка", представник від "Народного фронту" і представник від фракції "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Комітет, провівши з ними співбесіду, пропонує Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо призначення Завгородньої Ірини Миколаївни, Короткевича Миколи Євгеновича, Первомайського Олега Олексійовича та Якимчук Наталії Яківни на посади суддів Конституційного Суду України. Я вам нагадаю процедуру, що відповідно до Закону про Регламент Верховної Ради відбувається рейтингове голосування. І ті двоє кандидатів, які набирають у результаті рейтингового голосування більшу по відношенню до інших кількість голосів, так би мовити, в другому турі, в другому етапі ставиться на голосування списком, тобто разом, і сесійна зала визначається щодо їх призначення на посади суддів Конституційного Суду. Дуже дякую. Прошу підтримати проект висновку нашого комітету. Дякую. Дякую. Отже, колеги відповідно до статті 148 Конституції України до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Відповідно до статей 85 і 148 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади 6 суддів Конституційного Суду. Наразі на вакантні посади Верховна Рада України має призначити двох суддів Конституційного Суду. Відповідно до статті 208 депутатськими фракціями внесено 4 кандидатури на обрання на посади суддів Конституційного Суду: Завгородня Ірина, Короткевич Микола, Первомайський Олег і Якимчук Наталія. Процедура обговорення відбувається за повним читанням. І зараз я прошу депутатські фракції і групи провести запис на виступи від депутатських фракцій і груп.

Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Перш за все хотів би подякувати кожному народному депутату, всій Верховній Раді за те, що сьогодні ми оновили Центральну виборчу комісію. Це, дійсно, важлива подія, я хочу щиро подякувати кожному в цій залі. Що стосується другого кадрового завдання – це обрання суддів Конституційного Суду за квотою Верховної Ради. Також прошу сьогодні Раду згуртуватися і прийняти це також дуже необхідне рішення. Дякую за увагу. 17:32:02 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Михайло Бондар представить позицію "Народного фронту".

Справді, дуже важливе історичне рішення щодо обрання нового складу Центральної виборчої комісії, і з цим, дійсно, можна, я сподіваюся, привітати український народ і українську державу. Разом з тим, питання, яке ми зараз обговорюємо є не менш важливим. Що таке Конституційний Суд? Це є єдиний орган в країні, який може визначити, чи конституційними є закони, які приймає Верховна Рада України, чи конституційними є укази Президента України. Це орган, який так само розглядає конституційні скарги громадян в тому випадку, якщо судове рішення, за яким було розглянуто відповідну судову справу, теж було прийнято з застосуванням неконституційного закону. Більше того, в процедурі імпічменту саме Конституційний Суд відіграє ключову так само роль щодо можливого притягнення Президента до відповідальності. Тому обрання на посади суддів Конституційного Суду людей, які дійсно розуміють глибоку матерію конституційного права, і розуміють, що Конституція – це є в першу чергу документ, який має обмежувати владу і гарантувати дотримання прав людини, є надзвичайно важливим. Тому, обговорюючи і дискутуючи кожну кандидатуру, кожну особу ми повинні пересвідчитися і переконатися, що ця людина буде не просто посланцем від парламенту, а вона буде готова працювати наступних 9 років на сторожі конституційного права і на сторожі тих прав громадян і людей, які гарантуються Конституцією України. Закликаємо до серйозного і обдуманого голосування з тим, щоб посилити Конституційний Суд, який зараз почав відновлювати довіру громадян, а навпаки її не понижувати. Дякую. Дякую вам за вашу позицію. Будь ласка, Сергій Соболєв представить позицію "Батьківщини". Прошу вас. 17:34:36 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, Конституційний Суд – це не просто орган, якому парламент, Президент, Верховний Суд доручають фактично долю країни, бо те, що робили в тому числі і діючі судді Конституційного Суду, які в порушення Конституції, моралі, права, верховенства права приймали рішення стосовно повернення так званої старої Конституції, я думаю, це був найкращий тест, який, на жаль, пройшли мало хто. Саме тому наша фракція дуже прискіпливо аналізувала всіх, хто має відношення до конституційного права, до високого звання юрист. І саме тому для нас був взірець – це Віктор Іванович Шишкін. Один з небагатьох, який завжди підписував особливу точку зору, коли це стосувалося найважливіших державних рішень, коли Конституційний Суд пробували ламати через коліно. Саме такою людиною є кандидат, який не є членом жодної партії і ніколи не був, бо він є суддя і носив це високе звання, – це пан Короткевич. Це людина, яка пройшла, на мій погляд, найкращий шлях фахівця, який може достойно виконувати функції члена Конституційного Суду. Саме тому при розгляді цієї кандидатури в профільному комітеті оцінки, які йому були надані, – це найвищі оцінки. І саме тому пан Микола, на наш погляд, зможе виконувати повноваження достойно, чесно, нехтуючи будь-якими тисками, і це є найважливіше в період цих часів. Саме тому наша фракція просить підтримати фахівця, юриста, моральну людину, яка дасть можливість Конституційному Суду отримати друге дихання. І ми вважаємо, що саме такий фаховий принцип повинен бути ключовим. Бо, якщо ми знову підемо на обрання за принципом партійної приналежності, будь-яким іншим принципам, фактично Конституційний Суд перестане існувати, так, як він перестав існувати буквально 7 років тому, коли ухвалював рішення змінити Конституцію в неконституційний спосіб. Тому саме це і є наша підтримка. Дякую. Дякую. Шановні колеги, виступило чотири фракції. Я звертаюсь до депутатських груп і фракцій: немає більше бажаючих? Немає. А "Опозиційний блок"? Будь ласка, пан Німченко, підняв руку, я прошу вас до слова. Шановні колеги! Я – суддя Конституційного Суду у відставці, хочу сказати, що на сьогоднішній день формірується склад, в якому історія і природа правозастосування відносин – особливе значення. Тому що від Конституційного Суду на сьогоднішній день по суті залежать всі суспільні відносини. Я хочу сказати, що я не веду ніякої агітації щодо моїх колег, які кандидують на суддю Конституційного Суду. Разом з тим, хочу сказати, що пан Короткевич – це суддя …….., це гражданська позиція і свого бачення дійсності. Я не можу сказати, що я його розумію, поважаю і знаю не настільки тонко, але я знаю, що це принципова людина. Від кого його б не рекомендували, але це суддя. Суддя із великої букви, яких не могли зламати народоохоронці, ті всі кваліфкомісії, ті всі, позови, яких хотіли проти цих людей. Я бажаю всім кандидатам успіхів, здоров'я.

тепер згідно Регламенту ми переходимо до обговорення Постанови про призначення суддів Конституційного Суду. Від народних депутатів України 6 хвилин матимемо на виступи народних депутатів, по 2 хвилини – регламент. Я прошу записатися.

Будь ласка, знову Сергій Соболєв отримує слово. Сергій Власенко, будь ласка. 17:40:14 ВЛАСЕНКО С.В. Шановні колеги, за останні 10 років Конституційний Суд України декілька разів стояв в епіцентрі абсолютно доленосних питань для нашої держави. І від того, наскільки жорстко ці люди, я маю увазі судді Конституційного Суду, могли тримати і професійний удар, і витримувати політичний тиск, дуже часто залежить, чи буде існувати демократична українська держава, чи будуть існувати демократичні інституції. На жаль, за останній рік було підмінено критерій добору суддів до Конституційного Суду. Замість професійних незалежних і чесних людей пропонували лояльних, не зовсім професійних. При всій повазі до всіх кандидатів, можу сказати абсолютно чітко і відверто, коли "Батьківщина" висувала свого кандидата, ми не шукали члена партії, ми не шукали нашого симпатика, ми виходили з тих критеріїв, що суддя Конституційного Суду повинен бути професіоналом, повинен бути, як це передбачено Законом "Про Конституційний Суд" людиною з високими моральними якостями, людиною, яка фахово може вирішувати ті питання і виклики, які стоять перед Конституційним Судом. І такою людиною є кандидат від нашої політичної сили Микола Євгенович Короткевич, який своєю роботою в суддівському корпусі будучи суддею Кримінальної палати Верховного Суду довів свій професіоналізм, чесність і порядність. І я ще раз хочу сказати, що сказав мій колега Сергій Соболєв: пан Короткевич був першим в оцінках під час розгляду цього питання в комітеті. Тому прошу підтримати. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я нагадую, шановні колеги, влітку Конституційний Суд прийняв надзвичайно важливе рішення по чорнобильцях, яким визнав неконституційними Закон про бюджет, Я вимагаю від Верховної Ради виконати рішення Конституційного Суду і невідкладно поставити на розгляд парламенту законопроект 4442, який відновлює соціальні права чорнобильців, людей, які захищали країну, які жертвували своїм здоров'ям і життям і сьогодні влада їм розказує, що немає грошей на виконання норм Закону по соціальний захист чорнобильців. Законопроект 4442 за авторством депутатів від Радикальної партії відновлює соціальні норми Закону про захист чорнобильців, це наш обов'язок для того, щоб виконати цей закон. Нам розказують, брешуть, що немає грошей на чорнобильців. Я наведу вам такий приклад: мільярди тратять на так звані антикорупційні органи, які між собою он стріляються в центрі Києва, завтра людей будуть стріляти серед білого дня, на так зване суспільне телебачення майже 2 мільярди дають, а те суспільне телебачення не показує ні ходу Київського патріархату, ні інші надзвичайно важливі заходи, депутатів забороняють іти в студію. А чорнобильцям кажуть, грошей немає. Тому законопроект 4442, який зареєструвала наша команда в парламенті – це відновлення соціальних прав чорнобильців. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до бюджету, передбачити видатки на виконання Закону про чорнобильців і ключове – це підвищення заробітних плат і перерахунок пенсій для українців для того, щоб люди не тікали за кордон і мали можливість заробляти і працювати в рідній Україні. До слова запрошується Гудзенко Віталій Іванович. Гудзенко, мікрофон включений. Наступний – Микитась. Наступний – Ляшко. Виступ від народних депутатів. Так, тоді Веселова, позафракційні. Веселова. Микитась. Ну, будь ласка, Микитась Шахову передає. Будь ласка, Шахову включіть мікрофон. С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, ми півроку приймали рішення по ЦВК. Давайте не будемо затягувати питання з призначенням суддів Конституційного Суду, і це вкрай важливі рішення. Давайте сьогодні звернемо питання по підвищенню ціни електроенергію для комунальних підприємств. Це було прийнято антиконституційне рішення. "Наш край" вимагає негайного прийняття рішення по Постанові 9027: повернути назад ціни як для звичайного споживача. Вистачить сьогодні грабувати українців підняттям тарифів в три рази, зробіть 90 копійок як для звичайного українця, це для комунальних підприємств. Як, навіть, і в Верховній Раді ми це платимо. Далі. Сьогодні зареєстрована Постанова про мораторій підвищення ціни на газ. Також сьогодні уряд хоче зробити антиконституційне рішення по підняттю ціни на газ. Ми вимагаємо негайного накладення мораторію на підвищення ціни на газ для українців. Українцям – український газ! Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, виступи від народних депутатів завершені. Регламент, колеги, передбачає можливість запитань до кандидатів на суддів Конституційного Суду від фракцій і груп. Тому, якщо фракції і групи хочуть задати питання комусь з суддів Конституційного Суду, прошу провести запис і прошу задати запитання, будь ласка.

Від Радикальної партії знімається запитання. І Рибак Іван від… від "Блоку Петра Порошенка". Будь ласка, Рибак, потім – Соболєв. Шановні колеги, це питання, дійсно, дуже важливе, і тому від нашої фракції я пропоную перейти до голосування відповідно рейтингового і визначення якраз суддів Конституційного Суду. Давайте визначимось. Дякую. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Вже були виступи від депутатів, були. Отже, я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал і прошу секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів у зал. Це дуже відповідальне голосування, колеги. Я нагадаю, яка процедура. Спочатку я ставлю на голосування 4 кандидатів. Це рейтингове голосування, це ще не призначення. Потім після того двох з тих кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, буде запропоновано обрати суддями Конституційного Суду. І я, колеги, я дуже вірю і хочу вірити, що ми сьогодні зможемо обрати двох суддів Конституційного Суду – це наш законний обов'язок, який ми давно вже мали виконати. Тому я прошу і порозуміння в залі, і я прошу і консолідації в залі, і я прошу всіх брати участь у голосуванні. Отже, ми розпочинаємо з рейтингового голосування. Я, колеги, буду називати прізвища і перше голосування є рейтинговим голосуванням. Отже, увага, колеги. Зайдіть в зал. Так. І я попрошу, як і з ЦВК, якщо не важко, піднятись під час голосування. Добре? Отже, були вже запитання від депутатів. Отже, перше – Завгородня Ірина Миколаївна. Прошу голосувати. Завгородня Ірина Миколаївна. Завгородня Ірина Миколаївна. Будь ласка, прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-223 Короткевич Микола Євгенович. Будь ласка, Короткевич, прошу. Нема в залі? Прошу голосувати. Прошу підтримати. А, я не бачив просто. Все добре. За-68 Первомайський Олег Олексійович. Будь ласка, прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-238 І Якимчук Наталія Яківна. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, беріть участь в голосуванні, не виходьте з залу. За-121 Таким чином, колеги, відповідно до частини статті 208 Регламент Верховної Ради України ставиться на голосування список з двох кандидатів, які набрали за підсумками рейтингового голосування найбільшу кількість голосів. І, колеги, я хочу наголосити до дуже відповідального голосування, якщо ми не наберемо 226, потім заново місяцями буде тривати конкурс, колеги. І ми як Верховна Рада не будемо мати свого представництва. Я прошу всіх підтримати, колеги. Давайте як під час ЦВК, всі солідарно візьмемо участь в голосуванні і оберемо суддів Конституційного Суду від Верховної Ради України. Отже, я ставлю на голосування питання про призначення суддями Конституційного Суду Завгородню Ірину Миколаївну, яка набрала 223 голоси і Первомайського Олега Олексійовича… разом, комітет каже разом. Який набрав 238 голосів. Прошу голосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати. Комітет, стоп! Зупиніть! Комітет! Разом? Разом, так? Вибачте. Комітет правової політики дав мені чіткі ведення. Я ставлю, Завгородня і Первомайський на на голосування. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати.

І я прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Відповідно до частини десятої 208 Регламенту Верховної Ради України прошу профільний комітет підготувати проведення, за наслідками прийнятого нами рішення і дати на підпис Голові Верховної Ради України. Шановні колеги, ми щойно виконали ще одне наше зобов'язання і нашу вимогу, сьогодні ми прийняли зміни до Конституції. Сьогодні ми визначили як стратегічний напрямок України в ЄС і в НАТО. фундаментальне рішення України. Сьогодні ми прийняли рішення про землю, що відкриває шлях для визнання України державою, яка дбає про фермерів, яка дбає про селян. Сьогодні ми проголосували за зняття, ще один етап, зняття недоторканності з народних депутатів України. І, колеги, незважаючи на критику, яка була, я впевнений, сьогоднішнє голосування по ЦВК підтвердило: український парламент не дозволить занурити українську державу в хаос. Ті, хто хотіли залишити старе ЦВК, їхні плани, їхні сценарії не вдалися, бо ті сценарії були написані в Москві, бо ті сценарії були написані в Кремлі. Український парламент відповідально оновив Центральну виборчу комісію, і ми продемонстрували волю українського парламенту до змін, нові вибори Президента України і парламенту буде проводити новий склад Центральної виборчої комісії. ми також обрали двох суддів Конституційного Суду, і це теж надзвичайно вагоме і важливе рішення. Ті, хто говорили, що парламент не буде працювати, сьогодні переконались, український парламент працює, як годинник, як злагоджений механізм, депутати повні відповідальності і сил для роботи. Я хочу наголосити, ми не встигли дійти до двох питань, перейменування двох областей, це завершальний етап декомунізації. До наступного тижня я прошу провести необхідні консультації, щоб ми наступного тижня в четвер змогли внести зміни і декомунізувати дві області, це потребує змін до Конституції. І дуже важливо, щоб ми так само злагоджено і динамічно підійшли до цього питання. Я хочу, колеги, подякувати усім за важкий, але відповідальний день, за прийняті нами рішення. Вечірнє засідання Верховної Ради…

я хочу оголосити, що під час голосування за недоторканність і під час голосування за зміни до Конституції, 6236/П, Володимир Парасюк активно голосував, брав участь у голосуванні, і Тимошенко Юрій ще більш активніше голосував, але їхні картки не спрацювали. Я хочу публічно оголосити, що вони підтримують дані рішення Верховної Ради України – і Парасюк, і Юрій Тимошенко. Колеги, я, як і обіцяв, зробив оголошення. А зараз вже я можу оголосити про те, що вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10 години ранку чекаю всіх у залі. Завтра ми будемо заслуховувати уряд з представленням бюджету. І о 10 ранку завтра ми продовжуємо нашу не легку, але таку потрібну для країни роботу. До побачення. Дякую